Henrik Dahl (LA) har meddelt mig, at han nedlægger sit hverv som medlem af Folketinget pr. 15. juli 2024. Fra medlem af Folketinget Jacob Mark (SF), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han bare med den 31. juli 2024 atter kan give møde i Tinget. Mads Olsens (SF) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget som stedfortræder for Jacob Mark (SF) ophører fra nævnte dato at regne. Da Mads Olsen (SF) er 1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti i Sjællands Storkreds, er han berettiget til at fortsætte som midlertidigt medlem i anledning af den orlov, der den 28. maj 2024 er meddelt Astrid Carøe erklæret sig villig til. Herefter ophører fra den 31. juli 2024 at regne Claus Jørgensens (SF) hverv som midlertidigt medlem i anledning af Astrid Carøes (SF) orlov. Udvalget til Valgs Prøvelse har den 21. juni 2024 afgivet: Betænkning og indstilling vedrørende valgene til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024. (Beslutningsforslag nr. B 213). Betænkningen og indstillingen fremgår af www.folketingstidende.dk. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 213:

Jeg går på talerstolen som formand for Udvalget til Valgs Prøvelse. Folketinget skal i dag tage stilling til godkendelse af valget til Europa-Parlamentet, som jo fandt sted den 9. juni 2024. Som formand for udvalget kan jeg oplyse følgende om udvalgets arbejde, idet jeg samtidig skal henvise til den offentliggjorte betænkning og indstilling. Arbejdet har – som sædvanlig – vedrørt tre spørgsmål. For det første er der spørgsmålet om gyldigheden af valghandlingen, herunder valgets forberedelse, stemmeafgivelsen, optællingen af selve stemmesedlerne, vurderingen af dem og valgbøgerne m.m. For det andet er der spørgsmålet om godkendelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelser og beregninger. Og for det tredje er der spørgsmålet om godkendelse af de kandidater, der opnåede valg. Om gyldigheden af valghandlingen kan jeg sige, at vi i udvalget har gennemgået Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse, der bl.a. indeholder de bemærkninger, som gennemgangen af stemmesedler og valgbogsudskrifter har givet ministeriet anledning til. Vi har desuden modtaget og behandlet i alt 22 valgklager og har udtalt os om hver enkelt klage. Antallet af klager er lidt lavere end ved sidste folketingsvalg, hvor vi modtog 26 valgklager. Det overordnede indtryk er, at det har været et velordnet og velgennemført valg til Europa-Parlamentet. At afholde valg på den måde, som vi gør i Danmark, hviler bl.a. på den afgørende støtte og indsats, som de mange frivillige yder på valgstederne som valgtilforordnede m.v. Det er en helt uvurderlig indsats, som man yder i lokalsamfundene, hvor mange ovenikøbet stiller sig til rådighed i en årrække og dermed har oparbejdet en stor erfaring med valg. Og lige det med den lange erfaring vender jeg tilbage til. Efter denne påskønnelse af de valgtilforordnede og af kommunernes indsats som den lokalt ansvarlige myndighed må jeg dog også tilføje, at der har været enkelte uregelmæssigheder, som vi har drøftet i udvalget. Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse om valget vil jeg fremhæve to uheldige eksempler på, hvordan man på et valgsted ikke kender valglovgivningen godt nok. Dels har et valgsted tilladt en mand at stemme for sin bror efter fuldmagt trods reglen om, at valgret skal udøves ved personligt fremmøde, dels har et valgsted afvist, at en borger kunne overvære optællingen af stemmerne trods reglen om offentlighed i optællingen. Fra valgklagerne vil jeg gerne fremdrage et par eksempler, fordi det også tegner nogle linjer, det er væsentligt at holde fokus på ved fremtidige valg. Det drejer sig om de enkelte valgsteders forhold for vælgere med særlige behov for at få hjælp ved stemmeafgivningen. Valglovgivningen blev ændret på dette punkt tilbage i 2017, så reglerne ikke er helt så stramme. Der kan være tale om vælgere med fysiske eller psykiske handicap og vælgere med usynlige handicap, som bærer solsikkesnoren, altså en nøglekæde i grønt stof med solsikker på, eller en pin eller en sløjfe eller demenssymbolet. Demenssymbolet viser to hænder, der rækker ud efter hinanden – den ene hånd i blå, den anden i grøn. Udvalget har i anledning af en klage fra en vælger udtalt, at udvalget finder det meget beklageligt, at vælgeren ikke fik mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en personlig hjælper, som vælgeren selv havde udpeget. Udvalget har i anledning af denne klage og et par lignende klager også udtalt, at udvalget finder det meget væsentligt, at der er stor opmærksomhed såvel på reglerne om hjælp til stemmeafgivning som på, hvordan man bedst henvender sig til og vejleder vælgere, der har brug for hjælp. Det er udvalgets indtryk, at indholdet i valglovgivningen og det vejledende materiale er, som det skal være, men at der på enkelte valgsteder alligevel kan være nogle konkrete udfordringer, hvor resultatet for nogle enkelte vælgere desværre bliver, at de får en dårlig oplevelse og måske ligefrem føler, at de ikke orker at stemme igen. Udvalget påskønner den mere nytænkende formidling om valglovgivningen, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udfoldet med folderen »Du kan få hjælp til at sætte dit X« og »Tip en 13'er«, som er et pædagogisk værktøj til de valgtilforordnede om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler, men også med afsnittet om usynlige handicap – og det er så her, solsikkesnoren og demenssymbolet i vejledningen kommer ind om afholdelse af valg til Europa-Parlamentet. Som vi alle ved, er gamle vaner svære at udrydde, men budskabet er, at det absolut er på tide, at man på alle valgsteder har et opdateret og dækkende kendskab til reglerne i valglovgivningen, herunder at reglerne for vælgere med særlige behov ved stemmeafgivningen ikke er så stramme, som de var tilbage før 2017. Alt i alt har udvalget kunnet konstatere, at ingen af de fejl og mangler, der har været ved dette valg, har været af en sådan karakter, at de må antages at have kunnet influere på valgets gyldighed eller dets resultat. angår spørgsmålet om godkendelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelse og beregninger, har udvalget behandlet godkendelsen af disse, og de samlede opgørelser og beregninger har ikke givet anledning til bemærkninger fra udvalget. Der har ikke over for udvalget været rejst tvivl om valgbarheden af de 15 valgte kandidater. Et enigt udvalg indstiller, at Folketinget godkender det den 9. juni 2024 afholdte valg af 15 medlemmer til Europa-Parlamentet. Det vil sige, at Folketinget godkender Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger og opgørelser af valget og de i bilag 1 nævnte 15 kandidater som valgte. Jeg skal på udvalgets vegne over for Tinget anbefale udvalgets indstilling. Der er ingen korte bemærkninger, så derfor tak til formanden for Udvalget til Valgs Prøvelse. Er der flere, der ønsker ordet? Det er tilfældet. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Jeg har ingen kritik af indstillingen fra udvalget, men jeg har en enkelt betragtning, som jeg vil dele med mine gode kollegaer, i forhold til valgkampen, som jeg generelt betragtet synes i højere og højere grad bliver styret af meningsmålinger frem for politik. Det er en drøftelse, jeg tror vi er nødt til at have på et tidspunkt. Den konkrete anledning var, at jeg dagen før valghandlingen var i en tv-debat med hr. Martin Lidegaard, som på det tidspunkt lige havde oplevet en måling, hvor Radikale Venstre stod til åbenbart ikke at komme ind. Det var det eneste, han fik lov til at forholde sig til. Jeg kunne få lov til at tale politik. Når det er noget, der berører mig, er det, fordi det er præcis det samme, som Dansk Folkeparti var udsat for ved folketingsvalget for halvandet år siden. Når man ligger der og balancerer omkring spærregrænsen, er det det eneste, man kan få lov at forholde sig til. Jeg tror også, at partiet Moderaterne og flere andre oplevede det her. Når jeg så kigger rundt blandt andre europæiske lande, så er Danmark et af de eneste, hvor man overhovedet ikke har nogen regulering af, hvordan det her meningsmålingsinstrument bliver anvendt. Der er lande, hvor man har en karensperiode på dage eller uger, hvor de ikke må offentliggøres. Der er sågar lande, hvor der slet ikke må føres valgkamp i de statslige medier osv. Jeg synes, at vi på tværs af politiske uenigheder må have en fælles interesse i, at det, når der er valgkamp, er vores politiske forskelle og vores argumenter, der har hovedvægten, og ikke at der nu kommer endnu en måling, og der kommer, må jeg sige, ganske mange fra de forskellige institutter, som lige viser, at det ene parti eller det andet parti står over eller under osv. Jeg synes, det er en utidig forstyrrelse i valgkampen, og jeg tror, det er svært nok for rigtig mange vælgere i forvejen at navigere rundt i, hvad nuancerne i og forskellene på og konsekvenserne af, hvor man sætter sit kryds, Så med en stor tak til alle de valgtilforordnede og et tillykke med valget til de 15, der har opnået et mandat, håber jeg på, at vi i fællesskab, når vi ses igen, kan sætte os sammen og drøfte, om ikke vi kan skabe nogle lidt sundere rammer for, hvordan en valghandling kan afvikles i Danmark. Det kunne jo passende ske også med den fjerde statsmagt, som så ikke bivåner os i dag for det er klart, at man skal finde en ramme for, hvordan pressen kan bruge meningsmålinger, men på en måde, hvor det ikke kommer til direkte at forhindre et parti i egentlig at komme ud med sine budskaber. Tak, formand. Kl. 13:11 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til hr. Morten Messerschmidt. Er der flere, der ønsker ordet?

0, hverken for eller imod stemte 0. Udvalgets indstilling er dermed enstemmigt vedtaget. Underretning om denne vedtagelse vil nu blive givet til formanden for Europa-Parlamentet. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Sigurd Agersnap (SF) og medlem af Folketinget Mette Abildgaard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

Frederik Bloch Münster, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 26. juni 2024, da Niels Flemming Hansen som tidligere oplyst nedlægger sit mandat pr. 25. juni at 1. stedfortræder for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds, Carl Andersen, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 16. juli 2024, da Henrik Dahl nedlægger sit mandat pr. 15. juli Jeg har endvidere modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds, Serdal Benli, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 1. august 2024 i anledning af Sigurd Agersnaps orlov, og at 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti i Nordsjællands Storkreds, Birgitte Bergman, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 26. august 2024 i anledning af Mette Abildgaards orlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:13 Afstemning Anden

måske kan være i tvivl, vil jeg sige, at mødefri perioder bare betyder, at der ikke er møde her i salen. Der er masser af andre ting, der står i kalenderen rundtomkring, så der er altså ikke sommerferie indtil oktober, selv om mange tror det.

Tak